Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda prvenstveno je uvjetovano radi usklađivanja sa novim Zakonom o koncesijama koji je stupio na snagu 28. prosinca 2012. godine. Osim navedenog predloženim izmjenama i dopunama pojedine odredbe propisane su jasnije i detaljnije, osobito dio koji se odnosi na posadu i isprave plovila, razvrstavanje luka i pristaništa, uvodi se institut ugovora o agentiranju u brodarstvu i uvodi se pojam plovni objekt. Predloženi zakon usklađuje se sa Kaznenim zakonom te sa Direktivom 2006/87 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe. Provedeno je i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 30.12.2013. do 20.01.2014. godine. Pa konkretno nešto o zakonu. Naime, u hrvatskom zakonodavstvu sukladno regulativi EU poznate su tri vrste koncesija. Prvo, ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, zatim ugovor o koncesiji za javne radove i ugovor o koncesiji za javne usluge. Stoga je nužno važeći Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda iz 2007. godine koji poznaje institut odobrenja koji po svojoj pravnoj prirodi imaju bitne sastojke ugovora o koncesiji prilagoditi odredbama Zakona o koncesijama što ujedno znači i prilagodbu propisima o javno-privatnom partnerstvu te javnoj nabavi. Osnovna razlika prijašnjeg instituta odobrenja i koncesija je u tome što su se odobrenja u pravilu izdavala na zahtjev, a iznimno putem natječaja, dok institut koncesija daje u pravilu putem natječaja a samo iznimno na zahtjev. Usklađivanjem sa Zakonom o koncesijama otvaraju se veće mogućnosti za ulaganje u lučkom području potencijalnim koncesionarima poput primjerice Luke Slavonski Brod, Sisak gdje gdje postoji veliko lučko područje i imaju rezervni prostor za razvoj gospodarskih djelatnosti neposredno vezanih uz korištenje riječnog prometa. Predložene izmjene i dopune predstavljaju suvremen okvir za budući razvoj luka i pristaništa unutarnje plovidbe. Novina u ovom prijedlogu izmjena i dopuna zakona je uvođenje pojma plovni objekt kao općeg generalnog i najšireg naziva za sve vrste plovila i plutajućih naprava koje postoje u unutarnjoj plovidbi u okviru čega se predlaže redefiniranje pojmova plovilo i plutajući objekt te se uvodi novi pojam mali plutajući objekt slijedom čega se definiraju uvjeti koje isti moraju zadovoljiti kako bi bili sposobni za određenu namjenu na određenoj lokaciji. Zakonom se također uvodi institut ugovora o agentiranju u brodarstvu po uzoru na ugovor o pomorskoj agenciji i pomorske agente. To je institut koji se brodarski agent obvezuje u ime i za račun nalogodavatelja obavljati poslove pomaganja, zastupanja i posjedovanja i ostale brodske agencijske poslove dok se nalogodavatelj obvezuje brodarskom agentu nadoknaditi troškove i platiti nagradu. U djelu prekršajnih odredbi smanjuju se preveliki, najniži i najviši iznosi propisanih novčanih kazni. Time se omogućava vođenje žurnog prekršajnog postupka protiv fizičkih osoba te za lakše prekršaje i protiv pravnih osoba što će u konačnosti doprinijeti većoj efikasnosti i ekonomičnosti postupka bez povreda načela zakonitosti. Predložena rješenja u potpunosti su usklađena sa Prekršajnim zakonom, članci su nomotehnički poboljšani, zakonski opisi prekršaji su precizni i jasniji te usklađeni sa materijalnim odredbama zakona. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama zamjeniče ministra. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Počinjemo sa raspravom po klubovima. U ime Kluba zastupnika SDP-a Domagoj Hajduković. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Razloge za donošenje ovih izmjena i dopuna Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda možemo podijeliti zapravo na dva seta. Prvi set je usklađivanje s postojećim zakonskim regulativama Republike Hrvatske i Europske unije. To se odnosi i na Zakon o koncesijama koji je stupio na snagu 28. prosinca 2012. godine, a također izmjene i dopune zakona usklađuju propis ovog zakona s Kaznenim zakonom te sa direktivom 2006./87./EZ. Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe od 12. prosinca 2006. godine. Drugi set razloga za izmjene i dopune ovoga zakona jest jasnije i detaljnije propisivanje pojedinih odredbi posebno onih koje se odnose na posadu i isprave plovila, razvrstavanje luka i pristaništa te se uvodi kako je to zamjenik ministra i spomenuo institut ugovora o agentiranju u brodarstvu i pojam plovni Posebno bih naglasio da ćemo ovaj zakon raspravljati u redovitoj proceduri znači u dva, barem dva čitanja, te da je prethodno provedeno i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću također u prilogu ovog zakonskog prijedloga. Imamo i rezultate toga što nam daje velike šanse zapravo da ćemo producirati jedan jasan i kvalitetan zakonski propis. Iako je zamjenik ministra već načeo već nekoliko tema o kojima želim reći ja bih svejedno ponovio nekoliko osnovnih koncepata koje donose ove izmjene i dopune zakona. Naime, nužno je reći da važeći Zakon o plovidbi lukama unutarnjih voda treba prilagoditi Zakonima o koncesijama što ujedno znači i prilagodbu propisima o javno privatnom partnerstvu i javnoj nabavi. Važeći zakon poznaje institut odobrenja koji po svojoj pravnoj naravi ima bitne elemente ugovora o koncesiji, naime to je zamjenik ministra već spomenuo, hrvatsko zakonodavstvo sada sukladno regulativi EU poznaje tri vrste koncesija: koncesija: dakle ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, ugovor o koncesiji za javne radove i ugovor o koncesiji za javne usluge. Najbitnija razlika zapravo između dosadašnjeg instituta odobrenja i koncesija je u tome što su se odobrenja u pravilu izdavala na zahtjev a iznimno putem natječaja dok se institut koncesije daje u pravilu putem natječaja a iznimno na zahtjev. Spomenutim usklađivanjem otvaraju se veće mogućnosti za ulaganja u lučkim područjima potencijalnim koncesionarima. Ovdje velike šanse imaju mnoge luke, mnoge naše unutarnje luke već su spomenute luke Slavonski broj i Sisak dakle koje postoje, koje uz sebe koje uz sebe imaju područja i taj rezervirani prostor za razvoj gospodarskih djelatnosti ali također to otvara prostor i za druge luke, spomenuo bih tu i luku Osijek i luku Vukovar koje imaju dobre infrastrukturne predispozicije da budućim koncesionarima i mogućim koncesionarima mogu ponuditi mnogo toga posebno vezano uz korištenje riječnog prometa i infrastrukture vezano uz korištenje riječnog prometa i infrastrukture vezano uz isti. Predložene i izmjene dakle predstavljaju suvremeni pravni okvir za budući razvoj luka i pristaništa unutarnje plovidbe. Novi pravni koncept koji uvode ove izmjene i dopuna zakona jest uvođenje pojma plovni objekt kao općeg i najšireg naziva za sve vrste plovila i plutajućih naprava koje postoje u unutarnjoj plovidbi. Također, u okviru pojma plovni objekt se predlaže redefiniranje pojma plovidba i plutajući objekt te se uvodi novi pojam mali plutajući objekt. Posljedično ovim odredbama dakle definiraju se i uvjeti koji isti moraju zadovoljiti kako bi bili sposobni za određenu namjenu na određenoj lokaciji. Također, kako sam u uvodu već i spomenuo uvodi se institut ugovora o agentiranju u brodarstvu a po uzoru dakle na ugovor o, pardon o pomorskoj agenciji i pomorske agente. Radi se o institutu u kojem se brodarski agent obavezuje u ime i za račun nalogodavatelja obavljati poslove pomaganja, zastupanja i posredovanja te sve ostale brodarske agencijske poslove dok se nalogodavatelj obavezuje brodarskom agentu nadoknaditi troškove i naravno isplatiti naknadu. Posljednja se novina odnosi na prekršajni dio odredbi. Naime, smanjuju se, kao što je zamjenik i spomenuo preveliki najniži i najviši iznosi propisanih novčanih kazni, nastavno tome omogućava se vođenje žurnog prekršajnog postupka protiv fizičkih osoba kao i protiv pravnih osoba ukoliko se radi o lakšim prekršajima. Sve navedeno će u konačnici doprinijeti većoj efikasnosti i ekonomičnosti postupka bez povrede načela zakonitosti. Već je spomenuto da su predložena rješenja u potpunosti usklađena s Prekršajnim zakonom, neki članci su doživjeli nomotehničko poboljšanje dok su zakonski opisi prekršaja precizniji i jasniji te usklađeni s materijalnim odredbama spomenutog zakona. Zbog svega navedenog, klub Socijaldemokratske partije podržat će izmjene i dopune Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda u prvom čitanju. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a Boro Grubišić. Izvolite kolega.

Hvala lijepo. S obzirom da je prema nekim saznanjima ovo zadnja točka dnevnog reda, evo ja ću biti kratak. Naime, javio sam se gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora i gospodine zamjeniče ministra sa suradnikom zbog toga što se ovaj zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda odnosi i na moj grad i luku u Slavonskom Brodu koja bi trebala biti i postati jedna od vodećih luka na unutarnjim vodama u RH uz luku Vukovar, luku Osijek i onih niz manjih luka koje su definirane još prijašnjim zakonskim odredbama od Erduta, Iloka, …, dakle na rijeci Savi, na rijeci Dravi također… Molim? Sisak, tako je. Međutim, moram reći to i ponovit ću, danas sam već rekao to, sjećamo se i doba kada se govorilo i o tome da i Zagreb bude riječna luka. Prema nekim znanstvenim istraživanjima i saznanjima koje je proveo HAZU, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i koja je bila izložena, odnosno objelodanjena u listopadu 2013. godine, dakle govorilo se o luci, evo ovdje je gospodin Šuker, koja bi bila na rijeci Savi prema Velikoj Gorici, dakle o velikim radovima kojima bi se luka u Zagrebu odnijela južno i koja bi u slučaju da postoje investitori i oni koji bi bili zainteresirani za produbljenje za produbljenje korita rijeke Save. A znamo da je pokojni predsjednik Tuđman plovio brodom, ne znam točno naziv broda, od Siska do Rugvice. Danas je, do Rugvice, dakle Rugvica već pripada Zagrebu i evo, u ono doba poleta, u ono doba hrvatskog jedinstva smo govorili o tome da će i Zagreb biti riječna luka jer bi onda promet iz iz Županje mogao teći sve do Zagreba, a vodeni put, riječna plovidba, riječni prijevoz je najjeftiniji prijevoz i u odnosu na željeznički prijevoz i u odnosu na cestovni prijevoz. Što je zapelo? Jesu li mišljenja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dakle jedan stručni rad, elaborat koji je izišao u javnost, usvojeni ili nisu, to ja ne znam. Uglavnom o tome se vrlo malo govori u javnosti, kao da uopće nema zanimanja, kao da nema interesa, ne znam je li Velika Gorica zainteresirana ili ne, ali o tome vrlo malo riječi ima. U Slavonskom Brodu se luka gradi već 15 godina i više nikako da se izgradi ta luka uz koju ide i dakle, gospodarska zona, dakle poslovna zona koja ima 100 hektara hektara s time da je neriješen spor imovinski pravni između jedne općine prigradske, općine Kvakar i grada Slavonskog Broda gdje grad Slavonski Brod ne da za nekakvih 100, 200 kvadratnih metara ima spor i jednostavno zaustavljen je projekt gospodarske zone u Slavonskom Brodu što je zaista smiješno. Dakle ono što neki govore o lokalnim šerifima zaista je, kako je rekao novoizabrani šef DORH-a, odnosno USKOK-a, gospodin Cvitan, kada je govorio o lokalnim moćnicima, onda je upravo tako rekao lokalni šerifi. Evo, imamo situaciju u Slavonskom Brodu da zona koja bi trebala zaposliti više tisuća radnika u toj zoni luka Brod, tako se zove gospodarska poslovna zona, jednostavno ne može zaživjeti. A i investicije u luku Brod koje, dakle, odnosno novci koji se izdvajaju iz državnog proračuna, lokalna zajednica to ne može napraviti s obzirom na situaciju u kojoj je Slavonija i Slavonski Brod i Županija brodsko-posavska je. Inače je, dakle najmanji BDP po glavni stanovnika, fiskalni kapacitet županije najmanji u državni po glavni stanovnika pa je bila i potrebna pomoć države i evo, ona se gradi i gradi i gradi i sagrađene su u međuvremenu i obnovljene i luka u Šibeniku i luka u Zadru, Dubrovniku, svuda, na Ravi je napravljena, na otoku Rava luka, ali u Slavonskom Brodu nikako. Luka Vukovar je dosta vezana i uz projekt kanala Dunav-Sava ili Sava-Dunav, kako god hoćete, koji je također zastao i izdvajanja iz državnog proračuna za taj kanal, za jedan koji je mogao biti veliki investicijski zamašnjak cijele regije, regije Slavonije i Baranje, nažalost i to stoji. Planiralo se da luka Vukovar bude pomaknuta prema zapadu, prema Bršadinu, sjevero-zapadu, dakle u odnosu na sadašnju poziciju, sadašnju Kad će to biti? Čini mi se da su to sve ovako kako bi narod rekao "na vrbi svirale", ali valjda ćemo i to jedanput dočekati i valjda ćemo i to jedanput proslaviti, da se i osposobi nova luka Vukovar, luka Slavonski Brod sa gospodarskom zonom. Uvijek su luke vezane i uz razvoj gospodarstva, danas bi mogli, danas se može iz Vukovara Dunavom doći do Amsterdama pa onda Dunavom, Majnom, Rajnom, itd., rijekama i kanalima, ali se može doći iz Županje u Slavonski Brod jer kod slavonskog … postoje određene zapreke, pličine gdje brod, osim kod visokog vodostaja može prijeći preko tih plićaka prema Slavonskom Brodu. Bilo je govora o izmjeri i investiciji čišćenja korita rijeke Save i od toga, koliko ja znam, nema ništa, a onaj zakon koji je bio katastrofalan u svezi zabrane iskorištavanja šljunka i pijeska na našim rijekama je doprinijeo tome da su korita naših rijeka s naše strane potpuno da kažem neprohodna korita sa plitkim gazom i da se jednostavno plovidba ne može vršiti. Bilo bi lijepo kada bi sve kulturno-povijesne i sve ostale prednosti koje pruža Slavonija i Baranja, a to se prije svega odnosi na ove luke, mogli posjetiti i putnički brodovi iz Europe i da obiđu sve te kulturne i vjerske i prirodne pa onda da uživaju i u kulinarskim delicijama Slavonije i Baranje ali nažalost u vizijama, strategijama mi toga nemamo. Što se tiče samog prijedloga zakona koji se odnosi govorim o lukama, o plovnim objektima i o koncesijama što je najvažnije dakle dijelu javne nabave, ja se nadam da neće opet biti optužbi za Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave kada je rečeno od strane ministara, pa i predsjednika Vlade da nije on naručio vozila, to je to je odredila državna javna nabava. Pa šta ima on sa tisuću i ne znam koliko vozila koja su naručena, pa nije državna javna nabava naručila ta vozila, nego predsjednik Vlade i ministarstvo. Državna javna nabava je samo odabrala te ponude ništa drugo, nije ih ona naručivala. Ali eto događa se tako da se svali na državnu javnu nabavu za sva zla koja su uslijedila nakon ovakvih stvari. Ja samo mogu reći da sam u dobroj vjeri bez obzira što vrlo malo vidim učinaka ove Vlade u bilo kojem segmentu poglavito u nadležnom ministarstvu koje se bavi prometom pa evo vidimo što se radi i sa Hrvatskim željeznicama, vidimo što se radi u Slavonskom Brodu od od željezničkog čvorišta koje je prebačeno i premješteno u Vinkovce i … stanica je u Spačvi jeli tako, mogla je biti u Luci Brod i trebala je biti u Luci Brod ali prebačena je u Spačvu djelovanjem političkih moćnika u određenoj situaciji u određenom trenutku i u određenim političkim okolnostima i u određenom političkom nadmetanju

**Grubišić, Boro (HDSSB)** Jesam gotov? A pa imam još pet minuta. Dakle vratit ću se na vode. Bojim se da se slična situacija ne dogodi i ja sam samo rekao usporedbu, dakle rekao sam o tome da se slična situacija ne dogodi i u svezi ovih luka, riječnih luka. Što se tiče pojmova u članku 2.članak 4.mijenja se i glasi i onda se objašnjava što su to unutarnje vode, što je unutarnja plovidba, što je vodni put, plovni put, plovni objekt itd. sve do točke ili podtočke 67. gdje piše da je ministar čelnik ministarstva. Zaista definicija ono super, sada nam je sve jasno što je to i tko je to ministar. Dakle tu je potpuno objašnjeno sve, a to o koncesijama i promjenama u svezi koncesija u svezi rada luka i plovidbe na unutarnjim vodama se nadam i vjerujem da je ovo sve skupa pisano u dobroj vjeri i namjeri i evo do sutra ćemo razmotriti kada bude ovaj zakon usvajan kako ćemo glasovati. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Nema više prijavljenih. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. Sutra nastavljamo sa Konačnim prijedlogom Zakona o zaštiti na radu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 607. Kolegice i kolege, vidimo se u jutarnjim satima u 9,30, želim vam ugodan nastavak dana.